Prelazimo zatim dalje na 8. točku dnevnoga reda, to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 530 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno čl. 159. Poslovnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave sukladno čl. 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća sa sjednice odbora smo primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Državni tajnik Josip Kraljičković. Izvolite tajniče. zastupnice, poštovani saborski zastupnici dopustite da ukratko obrazložim prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Zbog gospodarske situacije čiji su negativni učinci se značajno odrazili na sektor poljoprivrede, ali i ribarstva, pristupili smo izradi izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnome razvoju. Najvažnija izmjena u ovome zakonu odnosi se na povećanje iznosa primitaka izravnih plaćanja iznad kojih su nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obvezni upisati se u Registar obveznika poreza na dohodak. Predložen je jedinstveni prag od 24 tisuće kuna primitaka od izravnih plaćanja iznad kojeg je obavezan upis u Registar poreznih obveznika. Taj će se prag primjenjivati od ove 2010. godine. U postojećem su zakonu bila 2 praga, za razliku 2010. i 2011., držimo da je ovo puno prihvatljiviji prijedlog i sa stajališta provedbe, a i sa stajališta samih poljoprivrednika. Druga promjena se odnosi na područje poticaja u ribarstvu. Zbog odvajanja strukturnih potpora u ribarstvu od ostalih poljoprivrednih potpora trebalo je jasno utvrditi što će biti s dosadašnjim poticajima u ribarstvu? Naša je namjera da se ove potpore završe do ulaska u EU što smo jasno istakli u izmjenama ovoga zakona. Dakle, proizvodni će se poticaji u morskom i slatkovodnom ribarstvu primjenjivati još najmanje ove i iduće 2011. godine. Istodobno će se postupno razvijati sustav strukturnih potpora što je osnovni način poticanja ovoga sektora kada uđemo u EU. Okvir za te potpore smo već donijeli usvajanjem Zakona o strukturnim potporama u ribarstvu u prosincu prošle godine. Održavanje postojećeg modela proizvodnih poticaja u ribarstvu doprinijeti ćemo opstojnosti poslovnih subjekata u našem ribarskom sektoru koji već godinama ostvaruju veći izvoz od uvoza i time potvrđuju svoju važnost. Naime, ni ovi naši proizvođači također nisu pošteđeni učinaka globalne gospodarske krize i prijevremeno ukidanje ovih poticaja nije bila opcija koju bismo prihvatili. Međutim, vodili smo računa da se i na proizvodne poticaje u ribarstvu moraju primjenjivati odredbe financijske discipline, slično kao i na ovu vrstu poticaja u poljoprivredi. U tome smislu preciznije je određeno da se sredstva za proizvodne poticaje u ribarstvu trebaju također usklađivati sa raspoloživim poticajima u proračunu. To znači da su iznosi koje i nadalje zadržavamo u zakonu na svim stavkama, zapravo najviši iznosi koji mogu biti isplaćeni u skladu s raspoloživim proračunom. Od ostalih izmjena ističem da su one tehničke prirode, pretežno. Koje omogućavaju raspodjelu sredstava prikupljenih modulacijom na sve vrste državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Također, jasnije je potpisivanje načina obračuna prava na izravna plaćanja kao i usklađivanje uvjeta za ostvarivanje prava na izravna plaćanja u ekološkoj proizvodnji sa Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Odmah mogu u uvodu također reći da kao predlagač u ime Vlade RH prihvaćamo predložene amandmane od Odbora za zakonodavstvo i Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Zahvaljujem se. Hvala lijepo državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Dragica? Kolegica Zgrebec u ime Odbora za poljoprivredu. Izvolite kolegice. gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj raspravio je na sjednici održanoj 21. i 23. travnja prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju i to kao matično radno tijelo. U raspravi su sudjelovali predstavnici HGK-a, HOK-a, Hrvatske poljoprivredne komore i HUP-a. ocijenjen je pozitivnim ocijenjen je pozitivnim prijedlog da se poticaji u ribarstvu zadrže u dosadašnjem obliku do stupanja RH u punopravno članstvo EU. Također, u cilju očuvanja stabilnosti poslovanja malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava podržan je prijedlog da se obveze o upisu u Registar obveznika poreza na dohodak za ona obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja u prethodnoj godini su ostvarila 24 tisuće kuna primitaka po osnovi izravnih ulaganja. U dosadašnjim odredbama Zakona taj iznos je za 2010. godinu trebao iznositi 12 tisuća, a iza toga 7200 kuna. Dobrim je ocijenjeno i povećanje praga za obračun modulacije sa 36 na 100 tisuća što je bilo obuhvaćeno prethodnim izmjenama i dopunama Zakona. U raspravi su iznesene konkretne primjedbe. U članku 2. stavku 5. alineja 10. izneseno je mišljenje da bi bilo potrebno jasnije definirati poticaje za komercijalnu i ekološku proizvodnju ribljih proizvoda iz 4. skupine, te da je u tom smislu potrebno amandmanom intervenirati u tekst prijedloga zakona. Izraženo je nezadovoljstvo što se člankom 5. mijenja u članku 18. vezano uz članak 18. stavak 4. do sada važećeg Zakona, tom izmjenom sredstva prikupljena modulacijom neće se više koristiti za financiranje mjera ruralnog razvoja već se mogu koristiti za financiranje državnih potpora u poljoprivredi u tekućoj godini. Imajući u vidu nužno stalno poboljšanja konkurentnosti poljoprivrednog sektora a o čemu najbolje rezultate postižu za sada samo velika poduzeća izneseno je mišljenje da sustav modulacije ne bi trebao biti na njihovu štetu. Predstavnik predlagatelja je podsjetio da je do sada samo 5% od ukupnog broja korisnika potpore dobivalo više od 57% sveukupnih potpora po osnovi izravnih plaćanja. Imajući u vidu važnost apsorpcijske sposobnosti u skladu s tim mogućnost da se djelotvorno i na odgovarajući način iskoriste financijska sredstva Europske unije u sklopu provedbe pretpristupnih fondova, konkretno SAPARD-a odnosno IPARD programa izraženo je mišljenje da je Republika Hrvatska imala znatno manje vremena za pripremu SAPARD programa od ostalih tranzicijskih zemalja i nakon provedene rasprave Odbor je odlučio većinom glasova da predloži Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori, poljoprivredi i ruralnom razvoju uz sljedeći amandman: „U članku 2. dodatnom stavku 5. podstavku 10. mijenja se i glasi: ili za izvoz neograničene količine a koje su namijenjene ljudskoj prehrani“ i obrazloženje kao što je bilo u tekstu rasprave. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo uvaženoj kolegici Zgrebec. Odbor za zakonodavstvo? Nema. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. Prvi se javio uvaženi kolega zastupnik Zlatko KOračević u ime Kluba HNS-a. **Koračević, (HSS)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa Tema potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju je već u zadnjih imali smo osnovni Zakon prošle godine u 6. mjesecu, pa izmjene u 12. mjesecu, pa izmjene sada u 4. mjesecu, očito je da ubrzano pokušavamo odraditi ono što nismo odradili davno prije. Sigurno da sve te aktivnosti i ne samo ove na temu potpora nego čitav sklop zakona koji su vezani na poljoprivrednu proizvodnju i na ribarstvo su u svrhu ubrzanog usklađivanja, ubrzanog jer na vremenu smo prilično puno izgubili, da se ne vraćamo na ukupnu štetu i stanje poljoprivrede, utrošena sredstva državnog proračuna, učinak tih sredstva pri čemu je također puno riječi potrošeno, međutim, za sve naše sumještane za sve naše građane koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i dalje je situacija da se ispravim preciznije za veći dio i dalje je situacija kritična za razliku od nekih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao dodatnom djelatnošću je ta priča upravo zahvaljujući potporama i nesređenom sustavu potpora je izuzetno dohodovna, praktički može se reći kruh bez motike. Međutim, ponavljam puno riječi o tome potrošeno, nemam namjeru to ponavljati jer i to što smo progovorili nije imalo snažniji utjecaj i znatniji utjecaj da se stvari u tom području promijene. Sama reforma državnih potpora u poljoprivredi nije nam važna, makar je potrebna, nije nam toliko važna zbog usklađivanja s Europskom unijom, ona nam je daleko važnija zbog preživljavanja i napretka Hrvatske poljoprivrede i pripreme Hrvatske poljoprivrede za sve ono što ih čeka vrlo skoro, što ih čeka ulaskom u Europsku uniju, a da li smo i koliko smo ih pripremili govori činjenica da mi praktički u 7 mjeseci jednu te istu temu, stalno sa nekoliko izmjena članaka prilagođavamo nečemu. Konkretno ovim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju mijenjaju se dvije ključne stvari. A to je prvo da se malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima da jedno prijelazno razdoblje u sustav naplate poreza na dohodak i nešto što smo mi u 12. mjesecu vrlo jasno prigovorili da ono ograničenje od 7 tisuća kuna, će stvoriti dodatni trošak malim poljoprivrednim proizvođačima i da to treba dići na iznos koji je sada ovim zakonom verificiran. To smo predlagali, to smo moli u 12. mjesecu vrlo elegantno mogli riješiti jednim amandmanom i sigurno da u ovih 4 mjeseca svi ti naši poljoprivredni proizvođači ne bi bili u situaciji u kojoj su danas, a danas im omogućavamo nešto na što smo prigovarali. Vjerojatno je razlog u tome što smo mi u oporbi vidjeli taj problem, pa zato ta priča nije prošla, što generalno nije dobro. Dalje, normalno sektor ribarstva. Sama činjenica da smo nedavno donijeli Zakon o morskom ribarstvu i zbog neusklađenosti sa ovim izmjenama o dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju moramo te stvari uskladiti. I sada dolazimo, po meni jedne vrlo bitne stvari, koju treba reći, a to je naime Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske, to je članak 27a. je propisano da prilikom predlaganja zakona i ostalih akata koji su u ingerenciji Vlade, da je potrebno napraviti i procjenu učinka tog zakonskog prijedloga, te odluke procjenu učinka, ne samo financijske mi to dobivamo redovno u svim prijedlozima Vlade koji nam dolaze u saborsku raspravu, dobijamo procjenu učinka na proračun, na financije. Ali u Poslovniku rada Vlada iz 2007. godine piše da Vlada mora napraviti procjenu učinka na gospodarstvo da mora napraviti procjenu socijalnih učinaka, da mora napraviti procjenu ekoloških učinaka. Ja vas pitam, da li u jednom zakonu do sada osim procjene financijskih učinaka, da li smo imali procjenu učinka na gospodarstvo u bilo kojem zakonu do sada? Prijedlogu zakona koji je vezan za područje poljoprivrede. Da li smo imali od Vlade procjenu učinka na poljoprivrednu proizvodnju zakonskim prijedlogom koji je upućen u saborsku proceduru? Nismo imali. Mislim da ta sama činjenica govori puno o radu Vlade, o procjeni Vlade kada donosi pojedine zakonske prijedloge, zakonske prijedloge koji konkretno u ovom slučaju i ovim zakonom u značajnoj mjeri definiraju mogućnost i šansu poljoprivrednih proizvođača. I da je tu procjenu učinka Vlada napravila kod osnovnog zakona o državnim potporama o kojem smo raspravljali u 6. mjesecu prošle godine, a koji je bio u funkciji priprema priprema okvira za poljoprivrednu proizvodnju do ulaska u Europsku uniju u funkciji priprema koje su propuštene usklađivanja sa zajedničkom europskom poljoprivrednom politikom, da smo to imali sigurno danas ne bi raspravljali i ovom prijedlogu zakona. Bi možda, ali sasvim sigurno ono što je dosadašnjim zakonskim prijedlozima našoj poljoprivrednoj proizvodnji stvorilo problem, bez obzira što im je stvorilo jednu situaciju da bez obzira koliko se oni trudili koliko oni radili na svojoj poljoprivrednoj proizvodnji s tom poljoprivrednoj proizvodnji su u minusu, neodržive. I tu je sada naša odgovornost. Mi iz oporbe tu odgovornost shvaćamo, evo na primjeru visine

I zaključno, mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori u poljoprivredni i ruralnom razvoju s Konačnim prijedlogom zakona. Međutim, isto tako upozoravamo da li će to ovim provedbom najavljenih Vladinih mjera da li će i u području poljoprivrede poljoprivrede adekvatna odgovornost prema poljoprivrednim proizvođačima uslijediti? Želimo vjerovati. Međutim vrijem pred nama će to ubrzo ubrzo pokazati. I želimo upozoriti na još jednu nešto što smatramo da je prostor, da je mogućnost posebno za mala poljoprivredna gospodarstva, to je prostor ruralnog razvoja. Da li imam donešenu strategiju ruralnog razvoja, da li je usklađena sa europskom politikom, da li usklađena sa potencijalom koje se otvara u u europskim sredstvima u trenutku kada uđemo u Europsku uniju? Sredstva iz tzv. modulacije bila su predviđena za ruralni razvoj. Mi sada uzimamo iz ruralnog razvoja i usmjeravamo u ukupnu kasu da pokrijemo one minuse koji su stvoreni neodgovornim obećanjima poljoprivrednim proizvođačima, radi smirivanja njihovog potpuno opravdanog revolta. Prema tome, gospodine državni tajniče, mislim da ovom Hrvatskom saboru bi trebalo dati informaciju kada će biti strategija o ruralnom razvoju, gdje smo mi u ruralnom razvoju? Ako mi u HRvatskom saboru nemamo tu informaciju, ja vas pitam kakvu informaciju imaju naši građani, posebno na ruralnim područjima, a posebno vezano na mogućnost financiranja ruralnog razvoja u vremenu pred nama? Ili smo još uvijek vezani na velike sustave i sisteme i na velike potrošače, dosadašnje potrošače svih potpora u poljoprivrednoj proizvodnji? Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegi Koračeviću. S nama su studenti sociologije Filozofskog fakultete. A naša kolegica je njihova profesorica i ponosna na to što su tu. Ja ih pozdravljam. A mi nastavljamo sa raspravom. U ime kluba SDSS-a uvaženi kolega zastupnik Mile Horvat. Izvolite kolege. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pozdravljam državnog tajnika sa suradnicom. Dakle, prijedlog izmjene i dopune Zakona o potpori u poljoprivrednoj proizvodnji je očito jedna neiscrpna tema jer mi otprilike svakih 6 mjeseci otvaramo tu temu i svakih 6 mjeseci pokušavamo regulirati nešto što očito će nam u budućnosti biti sve teže riješiti, sve teže i teže regulirati na nekakvo opće zadovoljstvo. Sam prijedlog izmjene ovog zakona kojeg ste ovdje predložili, a koji se odnosi na sektor ribarstva i poticaja u ribarstvu i sređivanja stanja u ribarstvu mi u potpunosti podržavamo jer mi smo potpuno zadovoljni i smatramo logičnim ovo objašnjenje koje ste vi u uvodnom dijelu dali. Ja bih volio kada kada sve te mjere koje ministarstvo ulaže i u ovaj sektor i u druge sektore, a sad govorimo o ribarstvu doprinijele tome da se bar približno vratimo u ribarstvo na onu količinu proizvodnje koju smo imali prije rata, pa onda ja tad vjerojatno danas u Baranji kad bih htio pojesti jedan dobar fisch ne bih morao to raditi od šarana koji se uvozi iz Mađarske. To je jedna praktična stvar, a definitivno je to tako da mi na onom prostoru nemamo nekakvo kvalitetno uzgajalište slatkovodne ribe. Međutim, na ovu raspravu me potaklo nešto drugo. Potaklo me je pitanje i odgovor koji smo jučer dobili na naše zastupničke klupe, a pitanje je postavila kolegica Petir. Odnosi se isto na kategoriju poticaja u poljoprivredi i ona je pitala činjenicu da potpore iz državnog proračuna dobivaju i uvoznici poljoprivrednih proizvoda. Dakle, uvoznici poljoprivrednih proizvoda pa je ona tu tad i prehrambenih proizvoda, pa je ona tad konstatirala pa ispada, citiram "da Hrvatska potiče uvoz na vlastitu štetu". Svakako da ovo otvara, ova konstatacija otvara niz pitanja i o ukupnom stanju u agraru, a otvara i niz pitanja vezanih za kategoriju poticaja. U svom odgovoru Vlada je kompetentno odgovorila, pa je rekla između ostaloga da bi ukidanje ili smanjivanje prava na potporu uvoznicima poljoprivrednih proizvoda predstavljalo kompleksno pitanje prvo. A drugo da bi to ograničavalo, to ograničenje na potporu bi isključivalo uvoznike poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i moglo bi se tumačiti kao mjera kojom se narušava načelo jednakog tretmana, slobode tržišnog natjecanja, nediskriminacije itd. itd. I u drugom dijelu odgovora daje ovakvu činjenicu, Vlada kaže da je prošle godine u apsolutnim iznosima izvezeno poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 984 milijuna eura, a uvezeno milijarda i 600 milijuna eura. Znači, postoji jedan debalans na štetu uvoza u iznosu od 633 milijuna eura. Svaki komentar na ovu temu bi na neki način bio izmišljen, ali je ono u svakom slučaju otvorilo prostor da se raspravlja i o poticajima, o učinkovitosti poticaja svih vrsta. Dakle, o svemu onome što je država ovih proteklih 10 godina iz svog proračuna uložila i transferirala u razvoj agrara. Prvo, ja ću tako reći nekakvo svoje viđenje te problematike, pa ću reći ovako. Prvo, mislimo da je država do sada sa sistemom poticaja i takvom vrstom politike prema proizvođačima napravila dobar posao, jer su na onom prostoru Istočne Slavonije i Baranje podignute stotine i stotine hektara prvo nasada tako da je recimo moja županija Osječko-baranjska županija time postala najšljivarskija županija. Najviše hektara šljive je podignuto u Republici Hrvatskoj upravo u zadnjih pet godina u Republici Hrvatskoj. Podignuto je stotine vinograda, plastenika. Imamo podignutih i u privatnom aranžmanu, dakle manjih posjednika, puno muznih krava po nekakvim zadnjim europskim tehnologijama. Nesreća je što su ti ljudi da bi podigli te farme morali cijelu svoju cjelokupnu imovinu založiti pod hipoteku. Istina je tu isto tako da smo mogli voditi malo veću kontrolu u sortimentu. Dakle, sadilo se uglavnom i nešto što ne priliči onom podneblju i nešto što bi sutra moglo imati i problema u tržišnom plasmanu. Ali je činjenica da su se ljudi kad su ulazili u ovaj posao pozivali i vjerovali su u nekakvu stabilnost koju im je zakonska odredba o trajnosti poticaja garantirala, garantirala nekakav realni prihod svake godine po kategoriji poticaja i oni su po tom osnovu ušli u velika zaduženja, možda po nečijoj procjeni nerealna, možda je možda je ta mehanizacija i preskupa i neekonomična itd. Ali je činjenica da je to urađeno vjerujući u zakonsku odredbu koja je rekla i garantirala, dakle ne kao nekakva odluka Vlade koja se može mijenjati ili nekakvog administrativnog organa, nego kao najviši akt ove države, odnosno ovoga Sabora je definiran sistem poticaja i potpora. I to je bio jedan od ključnih razloga zašto su se ljudi odlučili ući u nekakve vlastite rizike i ući u tako visoke kredite. Tako je stvoreno kao što smo jednom i konstatirali negdje oko 170000 OPG-a. Ako uzmemo da je svaki OPG ili prosječni OPG ima tri člana porodice, možda i četiri, a netko i više. Dakle, nekakav prosjek četiri vidimo da je tad za tu djelatnost agrara vezano otprilike pola milijuna stanovnika Republike Hrvatske. To je jedan veliki broj ljudi i ako je što dobro urađeno, onda je urađeno da je osnivanjem tih OPG-a se apsorbirao vrlo veliki broj nezaposlenih ljudi koji su ostali bez posla zbog transformacije, odnosno privatizacije bivših društvenih poduzeća zbog ukidanja zadruga, otkupnih stanica itd. Prema tome, ako je šta dobro urađeno urađeno je takvom politikom poticaja do sad to što su se podigli hektari nasada, što smo formirali jedan solidan katastar za ulazak u Europsku uniju iako smo to mogli produžiti još ove dvije godine pa ga kvalitetnije povećati. Ali ne znam zašto nismo. I što su ljudi se angažirali u sistemu OPG-a, naučili su, ušli su u sustav PDV-a, postali su na neki način nekakvi mali biznismeni. Danas imamo situaciju koja nije ni malo obećavajuća. Dakle, polazeći od toga konstatiramo da se smanjuju se poticaji osnovnim kategorijama, a to su osnovni primarnim proizvođačima. I to što se smanjilo pitanje je kako će se isplatiti. Ostaju potpore otkupljivačima što smatram u nekim slučajevima prilično nelogično. Konkretno, rekao sam a reći ću još jedanput ako u cijeloj Slavoniji ima svega dvije hladnjače za otkup voća po nekakvim ULO standardima, ULO hladnjače po europskim standardima, onda je sasvim normalno da su oni monopolisti i da oni biraju od koga će otkupiti, od koga neće otkupiti, čiju će robu skladištiti, čiju neće. I takvi monopolisti još na to sve od države dobiju nekakvu subvenciju od 80 lipa po kilogramu jabuke. Dakle, jabuka je garantirana cijena 2 i pol kune. Od tih 2 i pol država im daje 80 lipa za otkup, a onda oni tu robu klasiraju, pa obično u većini slučajeva to plate kao drugu klasu ispod kunu i pol. Dakle, otvoren je prostor za manipulaciju od tim otkupljivačima iz prostog razloga što su monopolisti jer su jedini. I to se dešava i to je vrlo destimulativno. I na prostoru odakle ja dolazim mnogo ljudi je razočarano ovakvom jednom politikom i dovodi se u pitanje više, mnogi mnogi su u dilemi da li da se bave tom proizvodnjom ili da se ne bave. Danas imamo, kao što smo i rekli, kao što je Vlada priznala i kategoriju poticaja uvoznicima. Ni to mi baš nije previše logično, ni previše jasno. Ako imamo dovoljno svoje proizvodnje neoliberalizam i neoliberalno tržište ne pretpostavlja poticanje uvoza. To je neko čudno poticanje. Ali je činjenica da je rezultat toga to da se domaća roba ne otkupljuje, da na policama imamo čileansko vino, da imamo kineski luk, da imamo, ne znam što sve nemamo. Svi to dobro znamo. A istovremeno se kod nas voće baca, zaorava se, ljudi imaju problem sa otkupom stoke. Jedino što na neki način funkcionira to je otkup mlijeka. U tom cijelom segmentu te poljoprivredne proizvodnje. Dakle, ja govorim nekakva iskustva sa prostora prostora iz kojega ja dolazim. Dakle, sve skupa nameće se nekakav zaključak da je takva jedna proizvodnja u kojoj je država strašno puno uložila živih sredstava tokom ovih 10 godina, sad na kraju postala na neki način taoc uvozničkih lobija ili nekakvih monopolista, kako monopolista u koncesiji tako i u uvozu tako monopolista u prodaji. I treća stvar o kojoj bih nešto rekao jeste kategorija koncesija zemljišta o kojoj nismo pričali. Nema puno veze s ovim, ali u kontekstu svih ovih dešavanja ja mislim da je treba prokomentirati jer se dešava da u prostoru istočne Slavonije i Baranje je koncesija davana na 30-ak godina i da cijena koncesije po hektaru danas iznosi 260 kuna. To je uglavnom poljoprivredni kraj i općine, da ne nabrajam koje sad, prihod od koncesije je njihov osnovni prihod. I ukoliko vi sad, danas plaćate kao individualni seljak, pojedinac, ste primorani da po 120 ili 150 eura plaćate hektar zakupa godišnje, a koncesionaru je država dala pravo da 17 hiljada hektara u jednoj općini uzme po 260 kuna po hektaru na 30 godina. Ja postavljam jedno matematičko pitanje, za koliko sredstava je proračun te općine zakinut tokom ovih godina? Odnosno, koliko bi infrastrukturnih stvari u toj općini se moglo napraviti? Koliko bi se kvalitet života mogao poboljšati da je korigovana ta cijena koncesije u skladu sa svim troškovima kao što se i korigiraju troškovi našeg života? A onda ćemo sutra razgovarati o nerentabilnosti, nesolventnosti nekakvih jedinica lokalne samouprave pa ćemo reći zato što nemate prihod, ne ostvarujete prihod, mi ćemo vas ukinuti. A da bude još na to veća tragedija i to malo koncesijskih prihoda se ne plaćaju ažurno nego se prenose čak i u drugu godinu pa se iskazuju po završnim računima problemi itd. Prema tome, ako mi imamo sad činjenicu da imamo tako niske koncesije, jeftine koncesije, ako imamo činjenicu da imamo poticaje na proizvodnju, poticaje na otkup, poticaje na uvoz pa smo jedno vrijeme imali kapitalna ulaganja do 40% povrat kapitala na velike investicije, a znamo tko je mogao koristiti velike investicije. Nije sigurno seljak koji je prezadužen zbog nekakvih osnovnih stvari mogao ući u velike investicije pa ostvarit povrat velikih kapitalnih ulaganja nego su to uradili veliki sistemi, a imamo uz to negativnu bilancu roba, onda jednostavno možemo postavit pitanje na kojoj poziciji i u kojem kontekstu se nalazi naše selo danas pred ulaskom u EU i pred još oštrija pravila i europskoga tržišta i prodaja roba, otkupa roba i po još suroviji tretman u pogledu ovog što mi danas radimo, a to su poticaji itd. Prema tome, ovo je nešto što sam ja imao potrebu da kažem jer sam to smatrao da je to jedan presjek stanja i i način egzistencije ili neegzistencije naših seljaka. Bojim se da selo dolazi u sve veću krizu i da ćemo sutra ovaj problem imati kao puno veći problem. Potpuno se slažem sa prethodnikom da smo trebali definirati kao strateške dokumente već dosad i regionalni razvoj i ruralni razvoj, ne znam vjerojatno ćemo to do kraja godine uraditi. Možda će se tad i neke dileme iz ovog svega i neke anomalije iz ovog svega ispraviti. U svakom slučaju mi ćemo ovaj prijedlog teksta podržati. Hvala. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a uvaženi kolega zastupnik Krešo Filipović. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo pred nama se nalazi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju kojeg je ovaj Visoki dom usvojio prije 10-ak mjeseci ili točnije 3. srpnja 2009. godine. Naravno potrebno je reći i to da kako su u međuvremenu, odnosno u prvoj polovini prosinca 2009. godine već donesene jedne izmjene i dopune ovoga zakona. Odmah na početku ove svoje rasprave želim reći kako ćemo mi iz Kluba zastupnika HDZ-a podržati prijedlog podržati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju kao što smo to napose učinili i u srpnju prošle godine prilikom donošenja potpuno novog zakona, odnosno osnovnog zakona, ali i u prosincu prilikom donošenja njegovih prvih izmjena i dopuna. Za predložene izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju karakteristična je, kao što je to bio slučaj i kod prvih izmjena i dopuna, činjenica kako se njime ne predviđaju nikakve značajnije promjene koje bi značile daljnju prilagodbu našega sustava potpora onome u EU nego se radi o nekoliko izmjena i dopuna kojima se, rekao bih, prvenstveno pokušavamo prilagoditi trenutnoj i još uvijek teškoj gospodarskoj situaciji u našem društvu. Dakle, osnovni cilj jednih i drugih izmjena i dopuna može se svesti na pokušaj ublažavanja posljedica trenutnih nedaća koje bi mogli najteže pogoditi mala, uglavnom obiteljska, poljoprivredna gospodarstva i sektor ribarstva te na preciznije, jasnije i kvalitetnije određenje pojedinih odredbi samoga osnovnoga zakona. Ali o tome nešto više malo kasnije. S obzirom na činjenicu o kojoj sam govorio maloprije da se ne radi o nekakvim suštinskim izmjenama i dopunama zakona koji znače daljnju reformu i prilagodbu prema sustavu potpora koji se primjenjuje u EU i s obzirom na tu činjenicu da reforma sustava potpora u RH nije počela jučer nego ona traje već duži niz godina mislim da je potrebno nekoliko rečenica reći o razvoju sustava potpora u RH. Naime, Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu i šumarstvu kojem je prethodio Zakon o poljoprivredi donesen još 2002. godine. Spomenuti zakoni tada su predstavljali značajan zaokret u poljoprivrednoj politici Republike Hrvatske a nedugo zatim uspostavljeni sustav potpora koji se praktično primjenjivao do sredine prošle godine bio je značajno transparentniji te iz godine u godinu značajno financijski izdašniji u odnosu na sve prethodne sustavu. Od toga trenutka potpore uistinu postaju jedna od ključnih mehanizama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj, s obzirom da je već tada zauzet stav da je potrebno u potpunosti razdvojiti ove komercijalne potpore, znači ove koje su namijenjene povećanju proizvodnje i strukturiranju gospodarstva od onih nekomercijalnih odnosno onih dohodovnih potpora koje su namijene onim nekomercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima. Tada je ujedno stvorena i pretpostavka za početak strukturnih reformi Hrvatske poljoprivrede kroz model kapitalnih potpora, te potpora ruralnom razvoju koje su s koje su s vremenom unapređivane kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom smislu. Ovdje posebno želimo naglasiti 2004. godinu kada su doneseni operativni programi razvoja govedarske proizvodnje te operativni programi podizanja višegodišnjih nasada. Mislim da je kolega Mile o tome nešto govorio da su u postupku tih operativnih programa u posljednjih godina ipak postignuti značajni rezultati kada je u pitanju Hrvatska poljoprivreda. ovakav pristup posljednjih godina kada je znatno više novca odlazilo u opremanje i tehnički tehnološko unapređenje proizvodnje, te kroz operativne programe za povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, zasigurno je značajno pridonijelo strukturnim reformama Hrvatske poljoprivrede, dakako samim time i podizanju ukupne konkurentnosti Hrvatskih poljoprivrednika. Dakle, iz ovog se jasno može razlučiti kako je stav Hrvatske demokratske zajednice za razliku od nekih kolega da ipak u posljednjim godinama ukupni ukupni sustav potpora koji je funkcionira ipak polučio značajne rezultate u Hrvatskoj poljoprivredi i po pitanju obima proizvodnje ali i po pitanju kvalitetnijeg strukturiranja poljoprivrednih gospodarstava. Smatramo potrebnim posebno istaknuti problem kada je u pitanju politika potpora u poljoprivredi s kojom su se baš kao i danas Republika Hrvatska, suočavale sve zemlje bivše pristupnice Europskoj uniji, a koje se odnose na taj jedan raskorak u kojem su se nalazile prilikom pristupanja Uniji. Naime, dok Europska unija ima veliki problem sa suficitom u poljoprivrednoj proizvodnji zbog kojega kroz reformu sustava potpora teži ka smanjenju proizvodnje i proizvodnih potpora uvođenja šeme jedinstvenog plaćanja po gospodarstvu uz istodobno očuvanje održivosti poljoprivredne proizvodnje, te dostizanja najviših standarda kada je u pitanju kvaliteta proizvoda, zdravlje ljudi i zaštita okoliša. S druge strane zemlje pristupnice uglavnom kao i mi danas imale su problema sa deficitom, te su stoga nastojale povećati svoju proizvodnju, kako bi dostigle razinu Europske unije i time si osigurali značajne bolje pregovaračke pozicije. Za dostizanje toga cilja ključna politika potpora koja ide u pravcu podizanja razine proizvodnje i jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, te u pravcu postupnog usvajanja Europskih standarda kroz zakonodavnu i institucionalnu prilagodbu. Upravo novi Zakon o državnoj potpori i poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojeg smo usvojili prošlo ljeto predstavlja postupnu prilagodbu nacionalnog sustava potpora u području mjera tržištu cjenovne politike i politike ruralnog razvoja sa zajedničkom političkom politikom A ujedno nudi prijelazno razdoblje za pripremu naših poljoprivrednika za konkurentan nastup na zahtjevnom Europskom tržištu. Dakle, politika potpora uređena Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju još uvijek se nalazi u određenom raskoraku sa politikom potpora u Europskoj uniji, odnosno ona prepoznaje kompromis potpunog usklađenja i naših trenutnih potreba. Dakako Zakonom su prihvaćeni određeni standardi bez kojih se neće moći provoditi izravna plaćanja ulaskom u Europsku uniju, ovdje prije svega mislimo na obvezu ispunjavanja višestruke sukladnosti, uspostavu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te na ustrojavanje agencije za plaćanje u poljoprivredi. Konačno Izmjenama i dopunama Zakona s konca prošle godine kao što je uvodno rečeno uvažavajući tešku ekonomsko i financijsko stanje u zemlji podignuli smo prag za obračun bodulacije sa 36 tisuća kuna na 100 tisuća kuna, te intenzitet potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava sa 12 tisuća na 24 tisuće kuna. Dakle, išlo se u pravcu zaštite malih poljoprivrednih gospodarstva čiji je dohodak već ovako skroman i koji su u ovim teškim vremenima zasigurno i najranjiviji. Kada su u pitanju predložene Izmjene i dopune Zakona o kojima trenutno raspravljamo, najvažnije izmjene odnose se na povećanje iznosa primitaka od izravnih plaćanja u prethodnoj godini iznad kojeg su nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obvezni se upisati u registar obveznika poreza na dohodak. predložen je jedinstveni prag od 24 tisuće kuna koji će se primjenjivati do tekuće 2010. godine za razliku od trenutno propisanih pragova u iznosu od 12 tisuća i 7200 kuna, za 2010. i 2011. godinu. Očekivanja su kako će se na ovakav način pridonijeti opstanku malih i veoma ranjivih poljoprivrednih gospodarstava poglavito u uvjetima u uvjetima gospodarske krize. Druga, ali isto tako važna promjena, ili bolje rečeno dopuna Zakona odnosi se na sektor ribarstva koji je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku kako iz gospodarskog aspekta isto tako s aspekta pridruživanja Europskoj uniji. Naime, prije nekoliko mjeseci usvojili smo Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržište u ribarstvu temeljem kojih će se razvijati sustav strukturnih potpora namijenjeni sektoru ribarstva kao jedinom mogućem obliku potpora ovome sektoru nakon ulaska Republike Hrvatske u Također člankom 83. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u sklopu prijelaznih i završnih odredbi stavljen je van snage do tada važeći Zakon osim u dijelu koji se odnosi na poticaj u ribarstvu, što znači da se poticaji u ribarstvu trenutno koriste sukladno odredbama Zakona koji je u najvećem svojem dijelu stavljen van snage. S obzirom da ovakva situacija na određen način zbunjuje, predlaže se jasnije definiranje sudbine proizvodnih poticaja namijenjenih sektoru ribarstva i to u okviru važećeg zakona uz napomenu kako će se isti zadržati u primjeni sve do ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Nadalje, predloženim odredbama kojima se zakon dopunjuje vodilo se računa o tome da se odredbe financijske discipline slično kao što se one primjenjuju na ostala direktna plaćanja u poljoprivredi primjenjuju i na proizvodne poticaje u ribarstvu. U tom kontekstu preciznije je određeno da se sredstva za proizvodne poticaje u ribarstvu također trebaju uskladiti sa ukupno raspoloživim proračunskim sredstvima za te namijene. Predloženim zakonom predviđeno je još nekoliko izmjena koje su čisto tehničke naravi a odnose se na omogućavanje raspodjele sredstava prikupljene modulacijom na sve vrste državnih potpora poljoprivredi. Jasnije se propisuje način obračuna prava na izravna te konačno usklađuju se uvjeti za ostvarivanje prava na izravna plaćanja u ekološkoj proizvodnji sa Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Na kraju Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će usvajanje predloženih Izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju prvenstveno iz razloga što se njime u jednom dijelu uvažavajući teško ekonomsko stanje nastoji dohodovno pridonijeti najranjivijim skupinama obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i sektoru ribarstva. Hvala lijepo. Slijedi dalje rasprava po klubovima. U ime Kluba HSS-a uvaženi zastupnik Zdravko Kelić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva stavilo je jednu točku dnevnog reda o kojoj smo mi raspravljali prije nekoliko mjeseci, naravno ovdje se radi o određenim izmjenama i dopunama zakona. Naime, već tada se uočilo da u prijedlogu ministarstva koji je stavljen od 12 tisuća kuna od kojih svi oni koji ostvaruju veće potpore moraju ići u sustav PDV-a, ne bi u konačnici bilo dobro za proizvodnju u poljoprivredi i u konačnici bi sasvim sigurno došlo do određenih poremećaja. Zašto to kažem? Kažem iz jednostavnog razloga što smo mi već tada u Hrvatskoj seljačkoj stranci kazali da je to prihvatljivo i da to nije dobro u konačnici i da se taj limit treba dignuti gore bar

bili upitni u daljnjoj proizvodnji. Jednostavno gledajući ako čovjek uđe u sustav PDV ili porezni sustav on ima određene i troškove kroz to, a ako pogledamo s kolikim novcima se u tome dijelu se raspolaže, onda možemo vidjeti da netko sa 12,5 tisuća kuna ako će ostvariti potpora mora ući u sustav PDV-a jednostavno ne može biti konkurentan sutra i ne može se jednostavno pronaći po današnjem ovom poreznom sustavu ne može se pronaći u jednoj ozbiljnoj proizvodnji. Govorim isključivo za one, a takvih je koji se danas bave najviše ratarstvom. To bi sasvim sigurno značilo pad naše proizvodnje, to bi značilo da bi jedan veliki broj obiteljskih gospodarstava došlo u izuzetno tešku situaciju. Naravno pitanje je i daljnjega funkcioniranja. To bi za samu državu značilo određene poremećaje i produbljavanje ovako teške krize i naravno u konačnici sigurno bi značilo i nova nezapošljavanja, ili sasvim sigurno nove osobe koje bi se pojavile na Zavodu za zapošljavanje. Kada pogledamo strukturu u poljoprivredi onda sasvim sigurno možemo vidjeti da da najveći dio malih obiteljskih gospodarstava jel i ovo zovemo pod malo obiteljsko gospodarstvo i ostvarivanju potpora ili poticaja mala obiteljska gospodarstva brojčano su puno veća od onih velikih, ali primaju puno manje potpora. Ili jednostavnije gledajući nekoliko posto velikih prima više od 50% potpora koje se uopće daju u poljoprivredi onda se stječe dojam da je u Hrvatskoj problem mali proizvođač. Nije problem mali proizvođač. Neću reći da je problem veliki proizvođač. Ali sasvim sigurno problem je da moramo sačuvati radna mjesta, da moramo osposobiti ljude koji će moći sutra živjeti od svoga rada i kvalitetno živjeti To je lagano kazati i lagano reći, ali naravno postavlja se pitanje kako to učiniti kada danas posebno u Slavoniji gotovo nemamo niti jedne klaonice. Ako pogledate prerađivačku industriju da je gotovo i nema. I onda čovjek postavi pitanje proizvodnja tu jeste, kakva je takva je, možda nije onakav kakva bi htjela da bude, ali idemo u pravcu da bude što bolje, da bude konkurentna i sutra kada uđemo u Europsku uniju. I onda se postavi pitanje, da li mi sa takvom proizvodnjom možemo plasirati svoju robu ili svoj proizvod? Naravno da dolazimo u jednu izuzetno tešku situaciju i samo jednoj Slavoniji nema klaonice, nema mljekare, nema prerađivačke industrije, čovjek postavi pitanje kome da proda svoj proizvod. I ako se tome još nadoveže ova negativna slika o našem uvozu, onda sasvim sigurno svatko od nas može kazati za našu proizvodnju nije dobro. Ono što je također za nas bitno, a to je da pokušamo iskoristiti ove dvije godine do ulaska u Europsku uniju i da pokušamo ustrojiti naša obiteljska gospodarstva na način da ona mogu sutra opstati. Nama je jasno u HSS da neće moći svi opstati to je činjenica i od toga ne možemo pobjeći. Ali da pokušamo sačuvati što veći broj. Jer priča koja se plasira i to već duže vrijeme da kod nas po našim selima, evo tako ću reći može biti 4, 5 obiteljskih gospodarstava ostalih nema. To nije priča koja pije vodu, to je priča koja nekom odgovara. Priča koja samo odgovara onima koji bi htjeli doći do što većeg površine zemlje i koji mogu doći u poziciju da sa velikim površinama mogu ostvarivati i veliki profit. To nije dobro. I čisto se postavlja pitanje što ćemo onda sa onima koji budu živjeli tu, od čega da žive? Što jednostavno je teško naći odgovor na to pitanje. Ja stoga i vjerujem da i ova inicijativa koja je išla od naše strane prema tome da se ovaj limit digne na 24 kuna će samo u jednom dijelu pomoći jednom dobrom broju obiteljskih gospodarstva da uspije opstati gospodarskoj i tržišnoj sceni i da se pokuša pripremiti kroz ove dvije godine za onu pravu utakmicu koja je pred nama. Što se tiče samog zemljišta o kome je ovdje također bilo riječi, evo ja se neću puno oko toga govoriti, ali moram reći sigurno da određeni pojedinci, određene osobe na na natječajima došle u poziciju da dobiju jedan dio državnog poljoprivrednog zemljišta, da li koncesija, zakup pa i kroz kupovinu sasvim sigurno da su u puno boljoj poziciji nego oni koji danas i to velikoj mjeri uzimaju zemljište u zakup od fizičkih osoba. To je ono što je velika razlika, razlika je u tome što je prethodnik i kazao 250 tisuća ako je zakup jednog hektara i ako je to tisuću 500 kuna, sasvim sigurno da nije isto, da je u puno boljoj poziciji onaj koji daje 250 kuna, nego onaj koji daje tisuću 500 kuna. zaradu po hektaru u toj razlici, ne treba mu ništa više ako naravno obrađuje puno zemlje. A takvih je jako puno. I mi danas imamo jednu ovakvu sliku pogotovo u Slavoniji gdje se radi o velikim površinama gdje pojedinci ili subjekti imaju određene površine. Iz tih površina oni mogu itekako dobro zarađivati. I danas im odgovara situacija da elementarna nepogoda bude svake godine da se proglasi, da ne moraj onaj referentni prinos koji je potreban prikazati i na taj način mogu ostvariti potpore i poticaje. U tom pravcu mi trebamo ići i pokušati sve one koji žele na ovakav način da funkcioniraju da ih ipak spriječimo, a da u isto vrijeme pokušamo kažem motivirati i one koji danas ne da žele, oni žele, ali jednostavno nemaju drugog izbora moraju da žive od životne zemlje i od svoga rada. Do sada se također povlačila jedna teza, ljudi isključivo se moraju baviti poljoprivredama ako i žele. Međutim, ako pogledamo malo situaciju danas i unutar Europske unije, ako pogledamo što je poljoprivreda, pa su neke zemlje išle iz godine u godinu da se to obiteljsko gospodarstvo mora povećavati i ono se povećavalo. I kad je došlo do jedne granice onda su kazali čekajte, da li je to dobro ili nije dobro i pokazalo se da nije dobro. Mi danas imamo u dobroj mjeri mješoviti sustav gdje imate ljude koji žive na selu, zaposlen je možda u nekom trgovačkom lancu, ima plaću 2 i pol tisuće kuna i kod kuće ima određeni posjed gdje se bavi supruga, da li djeca u slobodno vrijeme i on i to mu je dodatni prihod. To je ono što je itekako bitno za ove male, jer danas je veliki dio kod nas koji su obiteljskog gospodarstva baš u ovome dijelu obuhvaćeni. Mi možemo reći da to nije budućnost Hrvatske, da je budućnost da ljudi krenu u jednu ozbiljniju proizvodnju. Ali ovo je jedna socijalna komponenta o kojoj mi danas pogotovo moramo govoriti kad je teška gospodarska i socijalna slika kod nas i u Hrvatskoj i u cijelome svijetu. Stoga je itekako bitno da možemo prevladati tu tešku krizu i na ovaj način o kojem mi danas ovdje i govorimo. Što se tiče ribarstva, naravno mi podržavamo u Hrvatskoj seljačkoj stranci da ostane postojeći onaj model koji je bio još ove dvije godine, jer se pokazalo da bi promjena tog modela sasvim sigurno dovela i proizvođače riba u jednu izuzetno tešku situaciju. Ako pogledamo da je tu obuhvaćeno preko 3 i pol tisuće raznih subjekata, onda možemo vidjeti da sasvim sigurno je jedna ozbiljna tema i sasvim sigurno ono što je bitno za nas to je da je izvoz puno veći nego što je uvoz. I to je ono što nam daje za pravo da vjerujemo da će ulaskom u Europsku uniju naši ribari biti spremni, spremniji nego što su danas i da će imati sasvim sigurno prostor jedan iz kojeg će moći crpiti svoju energiju i iz kojih će moći naravno crpiti jednu dodatnu zaradu i sasvim sigurno živjeti od ovoga svoga rada. Na kraju svega ovoga Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke još jednom evo pozdravlja što je inicijativa našeg kluba uvrštena i danas je došla evo na dnevni red. Stoga ćemo mi i podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna ovoga zakona. Hvala lijepo. Hvala kolegi Keliću. Na redu je u ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena kolegica Dragica Zgrebec. Hvala Ne raspravljamo često o poljoprivredi u Hrvatskom saboru i zato je ovo prilika da i nešto šire kažemo o stanju stanju u hrvatskoj poljoprivredi, nešto šire nego što su same izmjene i dopune ovog Zakona o državnim potporama i ruralnom razvoju. Zapravo, postoji jedna nasušna ja bih rekla potreba da mi u Parlamentu raspravimo kakvo je stanje danas u poljoprivredi i kako smo mi pripremljeni za novi sustav poljoprivrednih poljoprivrednih potpora i potpora ruralnom razvoju kada ćemo u vrlo kratkom razdoblju morati primijeniti europsko zakonodavstvo, odnosno tzv. zajedničku poljoprivrednu politiku koju primjenjuje zemlje članice i koje su prošle različite faze što se tiče potpora svojim nacionalnim poljoprivredama. Prešle su nešto što smo i mi u jednom dijelu imali, možda malo zapustili, pa se vratili korak natrag. Dakle, prošle su onu fazu kada se povećavala proizvodnja i sve je bilo usmjereno na to da povećate proizvodnju, pa kad su to dostigle išle su na kvalitetu, odnosno na strukturu. Pa kad su imale i preveliku proizvodnju i dobru kvalitetu i dobru strukturu onda su najveći dio sredstava usmjerili u ruralni razvoj, odnosno na održavanje tih seoskih područja i zadržavanje stanovništva na tim područjima. A mi bismo sada kroz dvije godine morali sve to učiniti. i povećati proizvodnju koja je nedostajuća i promijeniti strukturu, povećati kvalitetu, konkurentnost i osposobiti zapravo te naše ruralne prostore i za život onda i za jednu dobru dobru poljoprivrednu proizvodnju. Kad ocjenjujemo što smo mi u proteklom razdoblju učinili može se reći da nismo učinili potrebne pomake u restrukturiranju poljoprivredne proizvodnje unatoč stalnom povećanju povećanju proračunskih sredstava za ove namjene. Ako ćemo promatrati naše poljoprivredni dio proračuna samo u razdoblju od 10 godina vidjet ćemo da su tu iz godine u godinu se povećavala sredstva. Na žalost, ona su najčešće zapravo predstavljala supstitut za visoke proizvodne cijene. Inputi u poljoprivrednoj proizvodnji su rasli daleko brže. Imali su te skokove daleko veće nego što su bile cijene poljoprivrednog proizvoda koje su već u dužem razdoblju ili su na istoj razini, a najčešće su i u padu. Barem one krajnje cijene koje dobiva poljoprivrednik. Kada je 2002. godine usvojen novi Zakon o potporama uvodeći uz poticaje u proizvodnju koju danas govorimo kao izravne ili direktne poticaje i potporu dohotku i kapitalna ulaganja i potporu ruralnom razvoju kao početak ruralnog razvoja on je značio izvjestan napredak i to smo u nekoliko navrata ovdje u Parlamentu i rekli. Međutim, ipak se predugo ostalo na tome da nam je primaran poticaj na proizvod. Izgubljeno vrijeme teško se može nadoknaditi i zaista postoji realna zabrinutost s kakvim ćemo mi problemima doći sa dijelom poljoprivrednika 2011. godine kad ćemo morati primijeniti novi sustav potpora u poljoprivredi, odnosno kada ćemo postati i članica Hrvatska poljoprivreda nije se oporavila od tranzicijskog šoka, privatizacije velikih poljoprivrednih kombinata koji su i prerađivačkih poduzeća uz koje su bila vezana tadašnja seljačka gospodarstva, ali i prijelaza na tržišno gospodarstvo. Ja ovdje često govorim da poljoprivreda ni u jednoj državi nije propuštena čistim tržišnima zakonitostima. Pa to se vidi i po tome da svaka država potiče svoju nacionalnu poljoprivrednu ekonomiju i tretira ju kao stratešku. Nekad se govorilo da je hrana, da hrana mora imati istu takvu zaštitu kao što ima obrana jedne zemlje. Cilj svake poljoprivredne proizvodnje je osigurati kvalitetu i sigurnost opskrbe svog vlastitog stanovništva, a tek onda kad to imate onda idete i u izvoz ukoliko ste konkurentni, ali vrlo je važno ili ili ne smije se zaboraviti da onima koji se bave takvom proizvodnjom treba osigurati i stabilnost dohotka, a to je onda upravo ta mjera kad ja kažem da ne treba poljoprivredu prepustiti ili ne smiju se prepustiti čistim tržišnim zakonitostima, da ona oscilira. Jer ona ima druge zakonitosti u proizvodnji nego što to ima recimo npr. industrija. Kod nas se dešava često da industrija zapravo prebacuje dio troškova upravo na poljoprivrednike, ne kupuje poljoprivredne proizvode u sezoni, ne isplaćuje im u nekakvim normalnim rokovima i zapravo sve troškove zaliha, kamata uskladištenja prebacuje upravo na tog primarnog proizvođača. I evo mi ocjenjujemo u klubu da mi zapravo nismo još uvijek ostvarili niti jedan od ova 2 važna cilja. Hrvatska je neto uvoznik i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda unatoč našim realnim proizvodnim resursima koji bi trebali osigurati domaću potrošnju. Povećanje sredstava iz državnog proračuna za potpore, dakle nije rezultiralo promjenom strukture niti visinom proizvodnje. Ja ću ovdje podsjetiti samo na nekoliko godina za koje su objavljeni podaci. Recimo udio potpora za poljoprivredu u državnom proračunu povećan je sa 2% koliko je iznosio u 2005. godini na 3% u 2008. godini. Sada ima neku tendenciju pada. Ali smo istovremeno uz neke objektivne razloge, dakle elementarnih nepogoda, u tim godinama bilježili i pad obujma ukupne poljoprivredne proizvodnje. Nemamo niti vidljivih pomaka u konkurentnosti, sigurnosti dohotka i dostatnosti. Konkurentnost je niska iz više razloga, evo samo nekoliko. Imamo usitnjen posjed koji zapravo povećava fiksne troškove, nisku tehnološku opremljenost, nepovoljnu starosnu i obrazovnu strukturu proizvođača, visoke cijene reprodukcijskog materijala. A dok istovremeno državni monopolisti koji osiguravaju dio reprodukcijskog materijala kao što su mineralna gnojiva tzv. plavi dizel, značajno utječu na proizvodne cijene poljoprivrednih proizvoda, ali tu su i visoki porezi. proizvođača poljoprivrednih proizvođača nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost i to njima zapravo za tih 22, odnosno trenutačno 23% poskupljuje sav ulazni materijal koji ne mogu odbijati kada prodaju svoje proizvode. Na konkurentnost utječe i razvijena gospodarska infrastruktura, prvenstveno tržišna, ali i ona komunalna na seoskim područjima od pristupnosti određenim komunalnim objektima. Struktura proizvodnje je nepovoljna jer dominiraju žitarice, prvenstveno imamo previsoku proizvodnju kukuruza i pšenice koja onda svake godine znači značajan pritisak na državu sa stanovišta prodaje, ali i sa stanovišta cijene koje su previsoke previsoke da bi u jednoj otvorenoj ekonomiji kao što je hrvatska prerađivačka industrija mogla platiti takvu cijenu. Nemamo efikasne projekte za okrupnjavanja zemljišta koja bi najvećim dijelom trebala preuzeti država kao državnu infrastrukturnu investiciju gdje bi kroz projekt … kao kompleksnog uređenja prostora sređivala i prostor, ali i zemljišne knjige kao jedan od također velikih problema. Da ne govorim da bi trebalo činiti prilagodbe u obrazovnom sustavu i podizati obrazovnu strukturu. Po nekim podacima ispod 1% zaposlenih na OPG-ima ima stručnu spremu nižu od, dakle nema niti 1% nema visoku stručnu spremu. da kad govorimo o ruralnom razvoju o tome se tek ozbiljnije govori posljednjih 2, 3 godine. Hrvatska je izrazito ruralno područje. 92% teritorija, gotovo 50% stanovništva, a kad se govori o razvijenosti kaže se da uravnoteženi razvoj ima svega 5% ruralnih područja ili naselja, a razvijeno je tek oko 8%. Naše prednosti se odnose na očuvanost i plodnost zemljišta, na kvalitetne vodne resurse, obalni pojas. Dakle, imamo i značajne prednosti koje nažalost ne koristimo. I kad se govori o izmjenama konkretnoga zakona onda što zapravo mijenjamo? Nešto što smo mislili da više nije potrebno, a onda se to pokazalo kao veliki nedostatak proizvođačima, odnosno ako bi se primijenio nekoliko desetaka tisuća poljoprivrednih gospodarstava ne bi moglo koristiti potpore. najbitnije je 4 ili 5 stvari. Vraćaju se izravna plaćanja u ribarstvu koje će moći egzistirati još recimo 2 godine. Ovdje su već kolege koji su prije mene govorili rekli da je u ovoj situaciji ukoliko ima sredstava to dobro. Osigurat ćemo nešto povoljniju situaciju za ribare, ali to je i jedini dio proizvodnje, odnosno dio poljoprivrede i ribarstva koji osigurava ili ili ima suficit između uvoza i izvoza. Mijenja se namjena sredstava prikupljenih modulacijom na način da se ona mogu koristiti u tekućoj godini za izravna plaćanja dok po postojećem zakonu bi ona trebala ići u potpore za ruralni razvoj. Već sam rekla da što se tiče ruralnog razvoja imamo dosta nisku apsorbcijsku apsorbcijsku kapacitet OPG-a pa onda eto u tom nekom prelaznom razdoblju možemo i to podržati. Jasnije se definira konačni obračun prava na isplatu izravnih plaćanja i utvrđuju se rokovi za obračun, reklo bi se tehnička stvar. Međutim, nije to samo tehnička stvar. Korisnik potpora mora točno znati vrijeme, odnosno mora imati neke rokove i da se zna planirati kada ima pravo na te potpore. Međutim, i ova četvrta izmjena se odnosi na ostvarenje izravnih plaćanja odnosno kada se treba ići u sustav poreza na dohodak. To već nekoliko puta mijenjamo, osobno mislim da to nije dobro, ne pripremamo ljude, doći će trenutak kada će to morati učiniti onda će imati veliki broj korisnika potpora koja će ispasti iz tog sustava potpora. Također nije dobro kada se pod pritiskom daju obećanja, kao što je bilo nakon posljednjih prosvjeda poljoprivrednika, i ovdje želim upozoriti jer su me zamolili i poljoprivrednici udruženi u poljoprivredne zadruge da ova posljednja odluka Vlade kojom će se dodjeljivati sredstva za proljetnu sjetvu samo onima koji imaju ispod 300 hektara poljoprivrednih površina, upravo oni mali proizvođači koji su se udružili u poljoprivredne zadruge, koji imaju male površine, ali su se zato udružili da preko poljoprivrednih zadruga mogu ostvarivati potpore sada su došli u situaciju jer su u okviru zadruge koja ima više od 300 hektara, tako udruženih poljoprivrednika i poljoprivrednih površina i ne bi mogli koristiti ovu pogodnost što se tiče proljetne sjetve. I oni su državni tajniče uputili i u Ministarstvo jedan takav zahtjev i mislim da bi bilo dobro i realno da ga razmotrite i uključite i njih u korisnike ovog dijela ovog dijela sredstava za proljetnu sjetvu. Klub SDP-a će prihvatiti ove izmjene. Hvala. **Friščić, U ime i ispred Kluba zastupnika Nacionalnih manjina uvažena kolegica Zdenka Čuhnil. Izvolite kolegice. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Klub nacionalnih manjina zasigurno će podržati ove izmjene i dopune zakona o državnoj potpori u poljoprivredi jer u vrijeme recesije, pada gospodarske aktivnosti, rasta nezaposlenosti tko ne bi podržao promjene koje kažu da imaju temeljno zadatak očuvati stabilnost poslovanja malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ono što jeste novina jest ustvari podizanje cenzusa za ulazak u sustav poreza na dohodak i pitam se da li je to da li je to dobra usluga ili je to samo odlaganje odluke reći im istinu i čekati vrijeme kada će ući u Europsku uniju i suočiti se sa svim onim problemima o kojima je prethodno govorila i kolegica Zgrebec, jer možda bi bilo bolje da smo ih ostavili da moraju ući u sustav poreza na dohodak da konačno uzmu olovku, da počnu računati što im se isplati, što im se ne isplati, odnosno što je njihova produktivnost i kako doći do konkurentnosti da bi se nosili sa problemima koje im nosi Jer moram reći da svih 10 godina, ulagali smo velika sredstva u poticaje, na žalost nismo u potpunosti iskoristili ono što je činila Europska unija da zaista podignemo i količinu i kvalitet poljoprivrednih proizvoda da bismo danas zaista mogli govoriti da ćemo poticati samo ukupni dohodak jer bismo imali zaista osnove za to činiti jer upravo tako je radila europska unija, ali mi uvijek uzimamo samo ono završno iz Europske unije, ne kompariramo pozicije u kojima se trenutačno nalazi naša poljoprivreda. Najbolja slika o tome gdje je naša poljoprivreda jeste kada pratimo naš uvoz koji je u prošloj godini bio 2,2 milijarde dolara, da je izvoz bio svega 1 milijardu i 300 milijuna, odnosno da je naša negativna bilanca gotovo oko 900 milijuna dolara. To nam govori da Hrvatska ipak još u mnogim proizvodima nema samodostatnosti, odnosno ako bi imala samodostatnosti nema konkurentnosti da se može nositi na tržištima Europske unije. Nas prati još jedan problem svih 10 godina, a to je da iako smo imali okrupnjeno svega 20% zemljišta, tzv. Društveni sektor koji je u datom momentu posao državni, mi u ovih 10 godina, ja znam da ima objektivnih okolnosti krenuvši normalno od zemljišnih knjiga, mi smo do danas uspjeli riješiti ovisno od županije do županije, negdje između 30 i 40% što prodajom što koncesijom. Nama većina toga zemljišta se nama daje na jednogodišnji zakup uz potvrde, koje na žalost danas ne može se niti registrirati niti u zemljište gospodarstvenika jer upravo sada uknjižbom svih zemljišnih čestica po korisnicima jednostavno Arcot ne prihvaća takve elemente odnosno da može potvrda sa korištenjem od jedne godine upisati se u obiteljsko gospodarstvo da bi se temeljem njega mogli koristiti poticaji. Jednako tako mi ne možemo govoriti niti o ozbiljnom obrazovanju naših poljoprivrednika, što jednako tako svih ovih 10 godina nismo pokušali pokušali riješiti. Mislim da nisu dovoljno zimski seminari već da se trebalo ozbiljnije uhvatiti u koštac s obrazovanjem. U ovom zakonu govorimo o određenim poticajima vezanim uz ekološku proizvodnju gdje jednako tako više nije dovoljno potvrda da netko ekološki proizvodi, već taj netko će morati imati certifikat. Certifikat iza kojeg može stajati struke, iza kojeg stoji analitika da je zaista ekološki proizveden s jedne strane, iako smo postigli negdje oko 1,5% tih površina, grubo negdje 15 tisuća hektara koje uključuje i samouključivanje i zajedno sa potvrdom, bojim se da iako svi kažemo da je budućnost te proizvodnje velika, bojim se da vrlo teško će se ta proizvodnja moći plasirati na tržištu jer je ona daleko, daleko isto tako skuplja od Europske proizvodnje. Naime, nedavno sam čitala jednu anketu gdje se 70% turista opredijelilo se za ekološki proizvedenu hranu, platili bi je i 20% do 30% više. Ali naša konvencionalna proizvodnja je skuplja 20, 30% što znači da je ekološka proizvodnja je daleko iznad toga, odnosno cijene moraju biti iznad toga, jer je proizvodnja normalno manja, proizvodnja je složena i traži više znanja, ali traži i daleko više rada, jer nema primjene pesticida, jer nema primjene mineralnih gnojiva itd. što znači da ćemo opet pasti na ispitu konkurentnosti i nećemo se moći nositi sa takvom proizvodnjom. Mi jednako tako danas ne možemo još uvijek govoriti da smo uspjeli u rješavanju tržišne infrastrukture. I ono malo zadruga što smo stvorili vidjeli smo da jednim laganim potezom koji se sada dogodio kada smo rekli veliki iznad 300 hektara, ne mogu više aplicirati na određene poticaje, a upravo su nam se neke zadruge i ponovno neka veće poduzeća angažirali da riješe tržište upravo za male proizvođače za ta mala gospodarstva. kako će to izgledati ja mislim da ćemo najbolje vidjeti za dva mjeseca kada nam krene žetva, kada su veliki već najavili da imaju dovoljno svoje proizvodnje i da zbog mjera destimulacije koje se poduzimaju jednostavno ne žele imati posla sa malim proizvođačima. Prema tome, ponovo ćemo imati neću reći traktore na ulicama, ali zasigurno velikih glavobolja prije svega Ministarstvo poljoprivrede. Podržavam i produženje poticaja izravnih, odnosno po kilogramu u ribarstvu, jer možda je ribarstvo to koje je pretrpjelo najviše štete, jer kada smo krenuli na privatizaciju prvo smo krenuli sa privatizacijom samo građevina. Nismo željeli razgovarati

posljednjeg zahvata kada smo konačno definirali da te površine idu u koncesiju i kada smo konačno to riješili. I zaista ti ribnjaci zaslužuju da potičemo po kilogramu da ponovno vratimo proizvodnju na one '90. kada smo 70% ribe izvozili, kada smo imali sigurno tržište. prateći da imamo i danas proizvodnju žitarica još na najvišoj razini budući da ju je najlakše proizvesti, a poticaji su relativno visoki. Znači imamo dovoljno hrane i prema tome ribarstvu trebamo dati šansu da iskoristimo ovo vrijeme do ulaska u Europsku uniju kako bi se vratilo na stare Ali jedno malo upozorenje. Upozorena sam sa terena da unutar pojedinih ribnjačarstva kola preprodaja ribe povlačenje svako od njih poticaja, pa molim ministarstvo da malo pripazi da ne bismo za godinu, dvije ponovo imali lijepu afericu ovaj puta ne povlačenje zbog preprodaje zemlje unutar porodice, već zbog preprodaja ribe unutar pojedinih ribnjičarstva. Govorila sam o ekološkoj proizvodnji, prema tome podržimo i taj segment. Mislim da će ministarstvo tu imati jako puno problema, jer sam rekla ona je skupa, certifikat će će se vrlo teško. Možda ipak treba paralelno dosta uložiti u znanje i održivi razvoj gdje postoji mogućnost primjene i pesticida i visokih tehnologija. Ali kvalitetnih kontroliranih pesticida, selektivnih koji mogu dati dobre rezultate bez velikih negativnih efekata na poljoprivredu. I prema tome, jedno i drugo ima šanse da u Hrvatskoj proizvodimo ali kažem bez ovog ovog segmenta utjecaja na samu produktivnost. Bilo bi dobro usporediti koliko sati treba europski proizvođač pšenice za proizvodnju jedne tone ili ili koliko treba u Hrvatskoj, koliko se rada troši i odmah bismo vidjeli da još puno trebamo raditi na primjeni znanja, na tehnologijama jer nije dovoljno samo kupiti veliki traktor i time biti siguran da ćemo proizvoditi, već mislim da zaista poljoprivredi nedostaje znanja. Kažem podržat ćemo ove izmjene iako mislim da su da su one isto tako samo palijativne, da one nisu dostatne, jer zasigurno da ovog časa govorimo ozbiljnije i o strategiji poljoprivrede i netko je danas već spomenuo spomenuo i strategiju ruralnog razvoja. Upravo kroz te dvije strategije mogli bismo dati bolje dati viziju sela, viziju poljoprivrede i na taj način osigurati i dohodak našim poljoprivrednicima. Prema tome, evo podržavamo sve izmjene, ali očekujemo više angažmana iz samog Ministarstva poljoprivrede da još do ulaska u Europsku uniju spasimo i učinimo maksimalno što se učiniti može. Hvala lijepa. Hvala kolegici Čuhnil. I posljednja prijava u ime klubova. Klub HDSSB kolega Boro Grubišić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. se uči povijest tako bi se moglo reći da je dojam da svaka država pritišće i stišće seljaka do one mjere dok ne zašuti. Smatrajući da seljak proizvodeći do žita do blaga, kada kažem blaga u smislu stočnog fonda, uvijek može sebi naći koricu kruha i osigurati prehranu sebe i svoje obitelji. U neovisnoj slobodnoj Hrvatskoj državi očekivali smo promjeni svi skupa. Naša Slavonija koja je prije svega da kažem ruralna poljoprivredna sredina sa najviše obiteljskih gospodarstava sa najvećim površinama, koja je podnijela najveći teret rata, slobodno to mogu reći i koja je najviše dala doprinosa Republici Hrvatskoj za njenu neovisnost i slobodu, čiji je dobar dio bio okupiran i na istoku i na zapadu, dakle zapadna Slavonija, istočna Slavonija i Srijem i Branja eto doživljava crne trenutke i ne samo vezana uz ove novčane iznose potpore, poticaje, kapitalne investicije itd. nego li ono što je najgore jedan depopulacijski trend sa potpunim izumiranjem sela što je jasno usko vezano uz sve ovo. Mogu vam nabrojiti ono što znam, a to je u Županiji brodsko-posavskoj da nekih sela više i nema i to u neposrednoj blizini Slavonskog Broda poput Crnog potoka u općini Podcrkavlje i još nekih u općini Okučani itd. Ili pak sela u kojima živi pet, šest staraca ili starica. Zna se kakav je ishod i budućnost takvih sela. Zašto je tome tako? Zašto selo ne bi bilo također jedno lijepo, a da ne kažem idealno mjesto za život, za življenje čovjeka. Pa bio je od pamtivijeka, bio je i u turska vremena kada je bio zulum, desetina i ne znam ni ja šta ili harač kako već kažu ovi sa lijeve strane. Jesmo li to nametnuli harač veći nego turska carevina. Kako mi tretiramo našega seljaka i naše selo? Kako uopće zamišljamo Hrvatsku? Sa uvoznicima 2 milijarde i 200 milijuna dolara. Pet milijuna tovljenih svinja je potreba Hrvatske i njenog turizma i općenito građana, stanovništva Hrvatske za prehranu, milijun Republika Hrvatska proizvede. 4 milijuna se uvezu. To nije bilo ni kad smo žirovali svinje po Slavoniji, a kamoli danas u vrijeme mogućnosti moderne proizvodnje svinja. U Klokočeviku djeca ne znaju kako izgleda krava. Misle da je to ljubičaste boje poput čokolade Milka, a na selu, 20 km od Slavonskog Broda. što smo mi to doživjeli i šta mi to radimo? I onda ovaj pokajnički rekao bih zakon ili popravni zakon nakon ovih prosvjeda, nakon grace perioda koje u pregovorima Vlada daje sama sebi, dakle u pregovorima sa seljacima. Pa onda poticaje za 2008. isplaćuje 2011. Tako je sa grace periodom kako se kaže, rokom odgode, možemo po hrvatski. Rok odgode za ukidanje harača 7 mjeseci. 1.11. ili 31.10. kako je popravljeno poslije. Sve sada na odgodu. Sve sa grace periodom. I tako seljak sa grace periodom polako nestaje. Kažu zakup poljoprivrednog zemljišta i gospodin Kelić sam spominje one koji imaju stotine hektara zemlje. Pa gospodine Kelić vaš predsjednik Poljoprivredne komore godinama to radi, koga ste postavili, instalirali za predsjednika Poljoprivredne komore. Pa o čem vi govorite? Vaš član. Pa dajte nemojte, bar da šutite o tome. Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 250 kn. Ja se ponosim mojim predsjednikom Liječničke komore koji je primarius doktor Egidio Čepulić. Ali ja ne znam kao Poljoprivredna komora obuhvati sve institucije Zavod za tlo, Zavod za maslinarstvo, Zavod za vino, za enologiju, za ne znam ni ja što sve i onda se postavi ovako. Osoba koja godinama dakle uživa blagodati ove države u obliku poticaja a i naknada šteta od elementarnih nepogoda uz tarupanje redovito. Oni koji su Slavonci znaju šta je tarupanje. Dakle, zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 250 kn, zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta 1500 kn. Zaista je bitna razlika i zaista oni koji zakupljuju poljoprivredno zemljište privatno u nadi da će to doprinijeti poljoprivrednoj proizvodnji, da će sami nešto napraviti su pravi entuzijasti za razliku od ovih koji imaju, koji su zakupili državno poljoprivredno zemljište. 10 godina je jedan te isti ministar, bilo ministar poljoprivrede, bilo ministar ruralnog sad razvoja i još uvijek kako kaže gospođa Čuhnil 30, 40% državnog poljoprivrednog zemljišta nije se uspjelo, je se uspjelo raspodijeliti, razriješiti a ostatak nije. 10 godina? Pa što nama treba stoljeće da mi to riješimo? Pa kakva je to politika? Gdje je tu što netko kaže strategija? Nije strategija, nego gdje je vizija i koncepcija poljoprivrede uopće Republike Hrvatske? I sad ono konkretno što je ovdje, a to je da se povećava iznos primitaka od izravnih plaćanja u prethodnoj godini za kojeg su itd. normalno je i jasno je da svatko tko je dobronamjeran i tko želi dobro ovom našem seljaku barem do ulaska u Europsku uniju neće odbiti ovakav prijedlog zakona koji mu omogućuje da do 24000 kn ne mora uvoditi sustav PDV-a. Ali se pitam tko je to donio prije ovoga, ove odredbe od 12000 kn za 2010. i 7200 kn za 2011. Mi stalno popravljamo zakone neke! Kao da to nismo znali da to seljak neće moći, da će ga to jako da kažem financijski opteretiti. I sad smo se sjetili da bi trebalo ipak 24000. Popravni, stalno idemo na popravni iz nekakvih zakona. Harač na popravni, golf igrališta na popravni, 24000 državne potpore u poljoprivredi na popravni. Pa dobro šta je ovo? Je li mi razmišljamo uopće? Jel' Vlada razmišlja? Jel' ministri razmišljaju? Jer stalno popravljaju nešto. I vjerujte mi kako je rekla gospođa Čuhnil šuška se i to vrlo glasno da će uskoro zbog ovakvih stvari, zbog neisplate obećane rate do 15. travnja seljacima, zbog toga što su kako reče veći proizvođači već nemaju potrebu za otkupom pšenice, kukuruza da, vjerujte da će, ne kažem, ne obećajem jer to nije ni cilj nikakav građanski neposluh ili nered nije cilj nikome od nas ovdje. Ali u ovakvoj situaciji ne bi bilo iznenađenje ako se dogodi ponovno prosvjedi seljaka u vrlo, vrlo skoro vrijeme. Žetva ide, sjetva je da kažem u komplikacijama, tako da cijena Petrokemijinog gnojiva, umjetnog gnojiva je znate kako je išla gore. O ekološkoj proizvodnji možemo govoriti koliko god hoćemo. Ona je na jedan i pol posto ukupno poljoprivredne proizvodnje Republike Hrvatske. O navodnjavanju da i ne govorimo je i također u istoj otprilike stopi i postotku koji kao i ekološka proizvodnja. i evo gdje smo mi doveli našu poljoprivredu da moramo zaista, neću reći strepiti, od ponavljanja prosvjeda seljaka koji su tako, da kažem, dovedeni na ovo mjesto, na rub egzistencije i da im, jer oni ne mogu platiti ni struju, ni vodu, ni školovati djecu umjetnim gnojivom koje im je obećano u zamjenu za,ili naknadu za,ili naknadu za poticaje. Ne može on dovesti u HEP jednu paletu gnojiva i reći čujte ovi mi je za ratu struje. Ribarstvo, jasno kao i ovaj dio poljoprivredni, također podržavam. Međutim, ima nešto zanimljivo u ovome svemu. Kaže da je, da je, kako je RH započela sa uspostavom novog sustava gdje je sufinanciranje u određenom postupku vezano kroz europski ribarski fond kojeg će RH moći koristiti danom ulaska u EU. Nužno je zadržati postojeći model poticanja kako se ne bi dovelo u pitanje opstojnost subjekata u ribarstvu. Gle, znači poticaji u ribarstvu tek danom ulaska u EU. A kad smo mi to ZERP da kažem ukinuli? Pa jesmo mogli i mi reći da ćemo ZERP ukinuti danom ulaska u EU? Ali ne! Diktat je diktat, ispunjavanje nekakvih imaginarnih zahtjeva su ispunjavanje i mi smo ih ispunili, a evo naši će ribari to, dakle danom ulaska u EU moći povući ili povlačiti, dobivati sredstva iz Europskog fonda za ribarstvo. I stalno tako. To je ono što govorimo stalno da hrvatski ulazak u EU ne treba biti na koljenima, ali nažalost događa se to izgleda na svim poljima pa eto i u ovom ribarskom dijelu. Sve u svemu, da ne duljim dalje i da ne trošim vrijeme govornicima, HDSSB je jasno kao jedan vid eto dobre namjere predlagatelja ovoga zakonskog prijedloga će prihvatiti ovaj zakonski zakonski prijedlog iako nismo zadovoljni, nimalo zadovoljni ukupnim stanjem u poljoprivredi i načinom vođenja poljoprivrede od strane nadležnog ministarstva i vladajućih ili ljudi koji su dosada vodili ministarstvo. Tako da evo, samo toliko. Hvala lijepo.

Hrvatskog sabora. Pa evo gospodin Boro Grubišić je kazao vaš član stranke je predsjednik Poljoprivredne komore i vi ste ga na to postavili. Naime, svi znamo da to nije točno. Predsjednik Poljoprivredne komore jeste član HSS-a, ali znamo kako je on postavljen. A to zna i gospodin Grubišić kako je postavljen. A gospodine Grubišiću ja imam hrabrosti i snage ovdje reći i pozvati ako treba i gospodina Griničića i bilo koga drugoga za razliku od vas koji trebate kazati da li su vaši članovi sada stranke, uvaženi zastupnici koji su pored vas, imali hrabrosti 2004. godine kazati koliko dobija Slavonija poticaja, a koliko dobija sada? A sad dobija duplo više nego onda kad su oni šutili. **Friščić, Josip (HSS)** Niste više … /Upadica se ne razumije./… se potpore i poticaji smanjuju. Ja vas lijepo molim, recite svima nama koliko je Osječka županija smanjila izdvajanje u poljoprivredi od prošle godine na ovu godinu? Sve ćete znati.

Prelazimo na pojedinačnu raspravu, klubove smo iscrpili. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo osnovni cilj prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju zbog činjenice da se posljedice sadašnje gospodarske krize osjećaju i u sektoru poljoprivrede i ribarstva je omogućiti malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima duže prijelazno razdoblje za ulazak u sustav naplate poreza na dohodak, a ribarima osigurati razdoblje u kojem će ostvariti pravo na poticaje koji se financiraju iz nacionalnog proračunu i to do ulaska u EU. Važno je ovdje napomenuti kako je RH već započela sa uspostavom novog sustava je sufinanciranje u određenom postotku vezano kroz Europski ribarski fond, to su ove strukturne potpore, kojeg će RH moći koristiti tek danom ulaska u EU. Ali dotada je nužno zadržati postojeći model poticaja kako se ne bi dovelo u pitanje opstojnost subjekata u ribarstvu. Osnovni cilj, dakle, ovih poticaja u ribarstvu u razdoblju do stupanja u punopravno članstvo RH u EU je upravo osigurati pozicioniranje proizvodnje na zadovoljavajućoj razini u ovom pretpristupnom razdoblju. A ove izmjene koje donosi ovaj zakon idu upravo u tom pravcu. A najvažnije se odnose upravo na to da sredstva prikupljena modulacijom u prethodnoj proizvodnoj godini koriste se za financiranje državne potpore u tekućoj godini, ali se i proširuje mogućnost raspodjele sredstava prikupljenih primjenom modulacije na sve vrste državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Sljedeća promjena propisuje se način obračuna prava na izravna plaćanja i obveze vraćanja preplaćenog iznosa u slučaju da je korisniku isplaćeno više od iznosa dobivenog konačnim obračunom, to dobro regulira čl. 6. ovog prijedloga. Nadalje, povećava se iznos primitaka od izravnih plaćanja u prethodnoj godini iznad kojeg su nositelji svih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obvezni upisati se u Registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi naravno sukladno propisima o porezu na dohodak. Zbog razumijevanja malih poljoprivrednih gospodarstava koja su pogođena trenutnom gospodarskom situacijom predlaže se obveza upisa u Registar obveznika poreza na dohodak za ona gospodarstva koja su u prethodnoj godini ostvarila 24 tisuće kuna primitaka po osnovi izravnih plaćanja. Podsjetit ću samo da je broj gospodarstava koja su ostvarila izravnu potporu za 2009. godinu iznosio 104 tisuće 072 obiteljska gospodarstva, a broj gospodarstava koja su ostvarila dohodovnu potporu za 2009. godinu je 17 tisuća i 508 gospodarstava. izuzetno velik broj poticajnih gospodarstava. Još jedna novost u ovom prijedlogu koja ide u prilog ribarima je da se zadržavaju proizvodni poticaji u ribarstvu i nadalje u obliku i na način kako su ranije definirani. Do određenog nerazumijevanja došlo je donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o strukturnim potporama u ovom sektoru koja se odnose na sufinanciranje kapitalnih investicija i projekata, a ne na poticanje po kg ili komadu. Čl. 2. predloženih izmjena definirani su poticaji kroz model poticanja proizvodnje u ribarstvu, odnosno točno za što se dodjeljuju poticaji za ovaj model. model poticanja proizvodnje u ribarstvu, znači kod modela poticanja proizvodnje potiče se i konvencionalna i ekološka proizvodnja. Kod konvencionalne proizvodnje uzgoj autohtonih vrsta bijele ribe, recimo brancin i podlanica po kilogramu se potiču sa 5,4 kune po kilogramu. Uzgoj školjaka znači dagnje 0,8 kuna po kilogramu, riblja mlađ 0,25 kuna po komadu, a kod ulova male plave ribe poticaji su 0,35 kuna Kod ekološke proizvodnje ovi iznosi su veći i za brancin i oradu iznose 7,02 kune po kilogramu, a kod područja sa težim uvjetima doseže čak 9,5 kuna po kilogramu. Zbog uočenih problema u provedbi Zakona odnosno postojanju mogućnosti korištenja sredstava državne potpore u cilju da nije bio predviđen njihovim donošenjem predložen je amandman koji jasno definira ovu skupinu, odnosi se na 4. skupinu smrznutih ribljih proizvoda poticaja sa točno određenim proizvodima koji ste potiču. Vlada Republike Hrvatske je ovim prijedlogom zadržavajući postojeći model poticaja osigurala pozicioniranje proizvodnje na zadovoljavajućoj razini u ovom pretpristupnom razdoblju. Vlada Republike Hrvatske je do sada puno uložila u ovaj segment. Treba istaknuti da su mnoge državne mjere poticanja i gradnje flote dovele uz nešto uvoza brodova do toga da se pivaricama, odnosno floti većih brodova za izlov plave ribe, došlo do zadovoljavajućih kapaciteta odnosno da je dovoljno osnaženo. Ministarstvo je samo u 2008. godini sa 100 milijuna kuna pomoglo sektor ribarstva, što kroz izravne poticaje što kroz cijenu plavog dizela, u cilju da hrvatski ribari postanu konkurentni ulaskom u Europsku uniju sufinancira se i osiguranje brodova, upisi u registar itd. Pozdravljam primjenu odredbi financijske discipline u smislu određivanja sredstava za ribarstvo u državnom proračunu kao i smanjenje jediničnih iznosa ukoliko zahtjevi premaše raspoloživa sredstva za poticaje u ribarstvu. Glava 2. te novi članci od 52a. do 52d. reguliraju model poticanja u ribarstva uključujući podnošenje zahtjeva, administrativnu kontrolu, kontrolu na terenu i isplatu novčanih sredstava. Podsjetit ću da je ribarstvo tradicionalna djelatnost naše obale i otoka, da je izvor egzistencije za veliki dio obalnog i otočnog stanovništva te da se prvi uzgoj brancina i podlanica dogodio upravo u Zadru krajem 80-tih godina prošlog stoljeća a prvi uzgoj tune na mediteranu 96. u Kali tuna uzgajalištu pokraj otoka Iža. Kalska ribarska flota je najjača na Jadranu, a preko 80% kapaciteta soljenja inćuna je na području Zadarske županije. Na području županije Zadarske također ima 540 ribara što obrtnika što poduzeća, ulov u ovoj županiji predstavlja oko 35% od ukupnog ulova u Republici Hrvatskoj. Najznačajnije vrste u ulovu su srdele i inćun koje su baza i za prerađivačku industriju i za uzgoj tuna. Gospodarski ribolov i uzgoj obavlja negdje oko 60 odnosno poduzeća koje su prema FINA-i predala financijska izvješća za 2008. godinu. Deset, od ukupno 20 najvećih izvoznika za 2008. godinu su poduzeća iz djelatnosti ribarstva iz Zadarske županije, to govori o važnosti ove grane za našu ali općenito u gospodarstvu Republike Hrvatske. Ribarstvo čini u Zadarskoj županiji ukupno 13% izvoza a prerada i konzerviranje ribe dodatnih 14. Dakle, 27% od izvoza otpada na ribarstvo. Nedavno je Hrvatski sabor donio Zakon o morskom ribarstvu, prethodno Zakon o strukturnim potporama u ribarstvu, a sa ovim Zakonom o morskom ribarstvu se uređuje gospodarenje i zaštita obnovljivih bioloških bogatstava našeg mora, način i uvjeti obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja sustav praćenja plovila, ustroj nadzora i inspekcija. Taj zakon nadalje omogućava odgovorno i održivo iskorištavanje živih bogatstava mora na ekološki uravnotežen ali i gospodarski i društveno opravdani način. Upravo tako kvalitetan zakonski okvir trebao bi osigurati ne samo opstojnost nego razvoj otočnih zajednica ali i ovog segmenta. upravo zbog činjenice koju sam navela da je ribarstva tradicionalna djelatnost naše obale, otoka, izvor egzistencije za veliki dio našeg stanovništva, držim da će red koji se ovim zakonskim propisima osigurava, naravno uz kontrolu provedbe, i ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju uz sve mjere koje su do sada napravljene a koje su bili u funkciji podizanja konkurentnosti učiniti ovaj sektor spremnijim za pristupanje Hvala lijepo kolegice. Vjerujem da se kolega Bodakoš neće jako ljutiti što sam pobrkao redoslijed prijave. Izvolite vi ste na redu kolega. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Evo i danas imamo opet izmjenu Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Kada gledamo ovo je u 9 mjeseci, od kada smo otprilike donijeli ovaj drugi Zakon, to je druga izmjena, međutim, karakteristika izmjena Zakona o državnoj potpori ona su prisutna stalno i od prvi Zakon koji je donesen 23. 7. 2002. godine, zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, doživio je do donošenja ovog novog Zakona 2009. godini, 5 izmjene i dvije uredbe Vlade. Iz svega toga proizlazi bilo je svake godine jedna uredba Vlade ili jedna izmjena, a ovdje je već u 9 mjeseci dvije, ne znam kako ćemo nastaviti. Mislim da je sve to ipak rezultat, da često puta ono što bi trebalo prihvatiti a govori da li je oporba ili netko ili struka ne prihvaća se onda vrlo brzo se uvidi kao što je recimo i ovdje prisutno ovih 12 12 tisuća da se prijeđe na24 tisuće što je sigurno pozitivno i mi smo normalno u prethodnim raspravama što je kolega Kelić govorio o tome se govorilo da je to premali iznos bio za porezne da bi kao takav mogao ući u porezne obveznik. Međutim, ono što je karakteristično i o čemu mi često puta ovdje govorimo, ali se o tome ne razmišlja, ne prihvaća od strane predlagača da svaka takova izmjena donosi, iza takve izmjene stoje određeni novci, stoje određene obveze. Stoje obveze, ja ću vam iznijeti jednu, recimo 9. 1. 2009. godine donesena je uredba Vlade koja je bila da se kukuruz sa 1250 kuna po hektaru prenese odnosno da bude 2250 za rod 2008. godine. Koliko je to novaca? To je novaca ni manje ni više bilo nego 300 milijuna kuna. 300 milijuna kuna za kukuruz koji je već obran jer smo znali da je 300 tisuća hektara obranog kukuruza, da je on pokupljen, da je spremljen i sada smo mi sa tisuću povisili na 2 tisuće 250. normalno da je s tim to je bila uredba koju je potvrdio poslije Sabor i normalno da je prihvaćena i obveza od 300 milijuna kuna. Poslije se ona proteže. Evo još sada što je Boro govorio 2008. godina isplatit će se onih 205 milijuna kuna 2011. Pa da nismo prihvatili takvu uredbu i povećali tako naprasno ne znam. Iz kojih razloga zna se iz kojih razloga je 2009. bila izborna godina lokalnih izbora, prema tome zbog toga se to povećalo ali se prihvatila i obveza. Prema tome, isto tako sve ovo što se donosi iza toga stoje određeni novci. Ovo što smo rekli obiteljska gospodarstva duži prijelazni period, mislim prihvaćamo kao takvo. Ali to isto znači da od PDV-a da neće biti poreza na dohodak ono što se očekivalo. Pa normalno da prihvaćamo dok ne dođemo u Europsku uniju i iz europskog fonda. Međutim jedna stvar koja mene ovdje preko koje prelazimo preko nje prešli smo i na Odboru za poljoprivredu prešli smo i ovdje, to je pitanje modulacije. Pitanje modulacije isto je nešto što mi sada kažemo neće više biti modulacija za ruralni razvoj, a to je ona osnovna stopa 7% u 2009. odnosno 8% u 2010. plus dodatna stopa od 4% za sve one koji pređu 2 milijuna 160 tisuća, odnosno ovo je za onih 100 tisuća. I bilo je u prošlom zakonu da sredstva prikupljena modulacijom koriste se za financiranje mjera ruralnog razvoja. Što će biti sada? Sada će ta sredstva prikupljena modulacijom za prethodnu proizvodnu godinu koristiti se za financiranje državnih potpora u poljoprivredi u tekućoj godini.

bi koji su dobivali preko 78 tisuća kuna godišnje, to je 300 milijuna sredstava. Da li je itko od njih uplatio i da li je to gospodine državni tajniče došao taj novac i usmjeren prema ruralnom razvoju i sve ono zbog čega se sve to donosi? Ne. Mi smo sada opet prešli na ovaj dio i tu ćemo sada ta sredstva, što ćemo mi sada s tim sredstvima? U prvom redu kada bi raspravljali o tome od koga se uzimaju ta sredstva, znamo od koga se uzima. Da li je ta stopa modulacije previsoka ili nije? To je isto druga stvar upitna. Jer u ta dodatna stopa za nove članice će biti 3% i to 2012. međutim dobro to je tako kako je. Ali se ona usmjerava prema ruralnom razvoju. smo da se uvodi evo rekli smo da se uvodi ta modulacija, prihvatili smo ju u prošlom zakonu. Međutim što je s tom modulacijom trebalo? Trebala se usmjeriti za poboljšanje konkurentnosti, za poboljšanje okoliša, krajobraza, za poboljšanje kvalitete života u ruralnim krajevima. Prema tome, razvoj ruralnog dijela, zašto je potreban taj razvoj ruralnog dijela? Pa upravo zbog toga što ćemo mi od 2012. godine preko 370 preko 370 milijuna eura bit će usmjereno prema ruralnom razvoju od strane Europske unije. to mogli prihvaćati a u roku od tri godine očekuje se pun iznos da će se dobivati pun iznos od tog ruralnog razvoja, potrebno je onda stvoriti strategiju ruralnog razvoja i programe i način da taj novac povučemo. Međutim, naša modulacija ide ne sada prema ruralnom razvoju, već će se ovakvom izmjenom otvoriti mogućnost da se ta sredstva vraćaju u izravna plaćanja, odnosno u poticaje. E sada postavlja se pitanje da li će to biti samo u poticaje izravne ili će to biti ruralni razvoj, ja ne znam iz ovoga svega. Međutim, postavlja se pitanje, koliko će se to sredstava prikupiti od 2009. godine, od 2010. godine? U kojoj funkciji će to u krajnosti biti? Da li će to opet zatvoriti one rupe koje smo kao potpredsjednica Vlade i sada kao predsjednica Vlade, gospođa Kosor obećala? Da li će to stvoriti nove probleme koji se najavljuju? Problemi su najavljuju jer 143 tisuća hektara posijane pšenice, najave otkupljivača da je neće otkupljivati. Da li se spremaju to neka sredstva da državne rezerve okupe tu pšenicu? Ja ne znam što će biti, ali vjerojatno oko pšenice da će biti velikih problema. Evo sve to kada gledamo ova modulacija ona se odnosi na one koji su dobili najviše, ona je trebala biti usmjerena prema ruralnom razvoju, sada se usmjerava ne znamo gdje. I sada kada gledate mi prihvaćamo te zakone jer malo ima dobroga malo ima lošega, malo ima nečega što ne znamo, ali činjenica je da svako prihvaćanje izmjene zakona da iza toga stoje određena sredstva. Kažem bilo je već 300 milijuna koje nismo povukli na ime tih modulacija, sada na određena sredstva. Koliko će toga biti nema nikakvih izračuna i oni koji će plaćati tu modulaciju na neki način su već izmodulirani, jer to su oni proizvođači koji imaju preko 300 hektara. Prema tome, oni koji ne mogu dobiti na osnovu onih dogovora u Đakovu onih 600 kuna u repromaterijalu na neki način uzimamo od onih koji su bili konkurentni ipak su i najveći proizvođači, a pokušavamo opet socijalnu problematiku zatvoriti sa nekim stvarima koje bi trebale biti usmjerene prema socijali, a ne da se daju sredstva za proizvodnju koja ne može biti konkurentna. Hvala lijepo. Hvala lijepo. I posljednja prijava za pojedinačnu raspravu uvaženi kolega Branko Kutija. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo u cilju očuvanja stabilnosti poslovanja malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja su najviše pogođena gospodarskom krizom, potrebno je još jedno vrijem omogućiti poslovanje bez obveze upisa u registar obveznika poreza na dohodak. Također, posljedice trenutne gospodarske situacije osjećaju se i u sektoru ribarstva. S obzirom na probleme s kojima se ovaj sektor suočava u prilagodbi sa pravnom stečevinom Europske unije ocjenjuje se da poticaje u ribarstvu treba zadržati u dosadašnjem obliku do stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Zakonom se uređuje sljedeće. Znači, sredstva prikupljena modulacijom u prethodnoj proizvodnoj godini koriste se za financiranje državne potpore u tekućoj godini. Predloženom izmjenom proširuje se mogućnost raspodjele sredstava prikupljenih primjenom modulacija na sve vrste državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Propisuje se način obračuna prava na izravna plaćanja i obveza vraćanja preplaćenog iznosa dobivenog konačnim obračunom prava po korisniku. Povećava se iznos primitaka od izravnih plaćanja u prethodnoj godini iznad kojeg su nositelji svih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u obvezi upisati se u registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi sukladno propisima o porezu na dohodak. U dosadašnjim odredbama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju taj iznos je za 2010. godinu iznosio 12000 kuna, a 2011. godine iznosi 7200 kuna. Zbog trenutne gospodarske situacije kojom su u sektoru poljoprivrede najviše pogođena brojna mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva ovim izmjenama se predlaže da se obveza upisa u registar obveznika poreza na dohodak propiše na ona obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u prethodnoj godini ostvarila 24000 24000 kuna primitaka po osnovi izravnih plaćanja. Zadržavaju se proizvodni poticaji u ribarstvu u nastupajućem razdoblju, obliku i na način kako su ranije definirani. Temeljem osnovnog zakona u tekstu Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju nije na dovoljno jasan način određeno pitanje proizvodnih poticaja u ribarstvu koji se nastavljaju isplaćivati temeljem ranijeg zakona. Obzirom da je u međuvremenu stupio na snagu zakon kojim se reguliraju strukturne potpore u ovom sektoru kako ne bi dolazilo do eventualnih poteškoća u tumačenju i provedbi ovim se izmjenama jednoznačno određuje način provedbe modela poticaja proizvodnje u ribarstvu. Važno je napomenuti da se strukturne potpore odnose na sufinanciranje kapitalnih investicija i projekata, a ne poticanje po kilogramu ili komadu. Usklađuju se odredbe koje se odnose na plaćanja za ekološku proizvodnju sa odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji i poljoprivredi i prehrambenih proizvoda. tako je mislim bitno za naglasiti da je ministar poljoprivrede gospodin Čobanković najavio reformu sustava poljoprivrednih potpora u Hrvatskoj u razdoblju 2010., 2013. kako bi se na pragu pristupanja Europskoj uniji ipak podigla hrvatska konkurentnost. Reforma sustava potpora uostalom i jedan je od uvjeta za dovršetak pregovora sa Europskom unijom u poglavlju odnosno području poglavlja 11. o poljoprivredi i ruralnom razvoju još ove godine. Za manje od 22 mjeseca ukidaju se sve carinske barijere sa Europskom unijom, tako da će se već od iduće godine bitno pojednostaviti sustav izravnih plaćanja. U 2008. godini davalo se čak 218 različitih potpora, lani 37 da bi se reformom potpora od 2010. do 2013. proizvodna proizvodna plaćanja smanjila na 8 najosljetljivijih sektora, a to su mlijeko, krave dojilje, tov goveda, duhan, šećerna repa, ovce, koze, maslina i svinje. Hrvatska je kao i druge pristupnice Europske unije osim Slovenije odabrala regionalni model potpora što znači da će ukupan državni prostor od 2011. imati tretman jedne regije u kojoj će se kroz nacionalnu pričuvu potpora prevladavati specifičnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Evo, zbog svega ovoga podržat ću donošenje ovoga zakona. I zahvaljujem se. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Sve prijave smo iscrpili. U ime predlagatelja, državni tajnik gospodin Kraljičković. Izvolite.

među ostalim držimo i tranzicija koja također ima nužne posljedice u poljoprivredi na poljoprivredu i na selo također ostavlja svoje posljedice. Usprkos svega toga držimo da poljoprivreda pokazuje još uvijek vrlo dobru žilavost i vrlo, vrlo, da tako kažemo, još vidljiv i prepoznatljiv i razvoj i razvitak. Pa evo svima vama za, ovako za podsjećanje i svima nama na ponos gdje smo to među ostalim posebno pomakli i odmakli ili posebni pomak ili vidljivi učinili u poljoprivredi sigurno u sektoru vinarstva, sektoru maslinarstva. Pa danas se hrvatska vina, hrvatsko maslinovo ulje postiže i najbolja odličja na najznačajnijim svjetskim ocjenjivanjima. Pa naši proizvođači također su već prisutni na svjetskim tržištima. I također među ostalima možemo govoriti o hrvatskim regionalnim prepoznatljivim proizvodima, da ne ističemo samo evo, kulen, pa pršute pa sireve razne, to je sve među ostalim i doprinos mjerama poljoprivredne politike i da tako kažemo Ono što je važno podsjetiti sve nas je da je struktura kako je ovdje rečeno više puta hrvatske poljoprivrede vrlo slična europskoj poljoprivredi. Prošli puta nisam to stigao odgovoriti, ali prosječni poljoprivredni posjed u EU od 27 zemalja je 12 hektara, znači dvostruko je veći od hrvatskoga. Ne 6 puta veći, dvostruko je veći. A od toga 70% su poljoprivredna gospodarstva do 5 hektara. U Hrvatskoj je to nešto iznad 6%. Ako uzmemo samo stare zemlje, znači onih 15 zemalja starih najvećih i najbogatijih europskih zemalja, prosjek poljoprivrednog posjeda je 21 hektar. Znači, nešto 3,5 puta veći od hrvatskog prosjeka. A i kod njih je više od 50% su gospodarstva manja od 5 hektara. Znači, kad govorimo o europskoj moramo govoriti o malom posjedu, obiteljskom posjedu, između ostalog i onda moramo također uvažiti i naše mjere i našu agrarnu politiku jer nama je želja i cilj i zadaća da se uskladimo i približimo EU. … /Govornik se ne razumije./…, a ona upravo daje naglasak na tu poljoprivredu, na te poljoprivredne proizvođače i tako da je i naš zakon koji je sada na na snazi, kojega sada djelomično mijenjamo, on uzima u obzir svaki hektar. Znači na taj način je dosadašnji rad zadruga postao manje važan za manja poljoprivredna gospodarstva. Znači, uloga koju su zadruge imale prije da objedinjuju, da rade umjesto tih gospodarstava, stvaraju potpore ovog časa ili sad ovim zakonom je ta uloga na taj način zbog tog posla nije više tako potrebna i tako važna. Posebice kad gledamo u novim uvjetima kada je svaki poljoprivrednik bitan, za njega je važno da se upiše u upisnik i u arku i da na taj način ostvari i prava sutra kad dođe u EU i da postane prepoznatljiv i postaje nosilac potpora i sam svog razvoja, a svi oblici organiziranja će mu u tome pripomoći da on postane još konkurentniji ili bolji. Kada je ovdje bilo riječi među ostalim o, ja sam tu sad nešto pribilježio, među ostalim Hrvatska poljoprivredna komora niti jedna institucija nije u toj komori, nju su izabrali na temelju zakona svi poljoprivredni proizvođači i oni su imali pravo glasa i na temelju tog glasovanja i na temelju sve skupštine izabrali su svojeg predsjednika i svoj upravni odbor. Znači, tijela komore nije nitko na to utjecao, znači sami poljoprivredni proizvođači, znači maksimalno kažemo je bila demokracija kao na parlamentarnim izborima. S te strane mislim da je to svima to poznato i svima jasno. Izbori su bili javni i nisu bili nigdje zatajeni ili skrivani. Kada je riječ, između ostalog, o cijeni o kukuruzu u 2008. godini onda znamo da je došlo do pada cijene i dohotka pa da se na taj način pokušavalo pripomoći proizvođačima da se ublaži ublaži taj pad dohotka i da se pripremi novi Zakon o potporama koji je iduće godine i donesen i koji je uvažio da su potpore od iduće godine 2250 kuna bile po hektaru maksimalni iznos potpora. Modulacija, kada je riječ o njoj onda je praktično danas u našem zakonu ona prepisana iz uredbe EU tako da možemo reći da smo u tom dijelu 100% preuzeli i njihovu pravnu stečevinu. Kada je riječ o sredstvima i vezano uz ovu izmjenu dopune zakona onda moramo to povezati sa mjerama programa IPARD gdje su sredstva za ruralni razvoj ove godine oko milijardu kuna i držimo da je to također vrlo značajan iskorak u ovoj godini i godinama koja je ispred nas. I pripomoć poljoprivrednicima upravo u tim strukturnim promjenama u razvoju, odnosno u povećanju njihove konkurentnosti. Držim da, evo i ovo pojašnjenje će evo pripomoći da slika o poljoprivredi bude još nama svima bliža, dostupnija i da nam bude svima još više izazov izazov za daljnju suradnju i pripomoć u razvoju poljoprivrede i zakonodavstva u području poljoprivrede. Zahvaljujem se. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo državnom tajniku. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.